Има кворум. Откривам заседанието. (Звъни.) Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание Програма за работата на Народното събрание 6 до 8 март 2019 г.: Предложение от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ: първа точка – ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 14 февруари 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 35 от 23 февруари 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. предложения от парламентарните групи на „БСП за България“ и „Обединени патриоти“. Предложение от парламентарната група на „Движение за права и свободи“: втора точка – Проект на решение относно нарастване на неофашистките прояви в Европа и България. Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители

ГЕРБ: първа точка – ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 14 февруари 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ от 23 февруари 2019 г. на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията на Република България. 4. Второ гласуване на Законопроекта за социалните услуги. Вносител: Министерският съвет на 11 декември 2018 г. Приет на първо гласуване на 18 януари 2019 г. 2019 г. 5. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията – Общ проект, изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, въз основа на приетите на първо гласуване на 13 юни 2018 г. законопроекти с вносители: Министерският съвет, 22 януари 2018 г.; Искрен Веселинов и група народни представители на 15 февруари 2018 г.; Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков на 5 април 2018 г.; Христиан Митев и група народни представители на 11 май 2018 г.; Александър Ненков и група народни представители на 11 май 2018 г. 6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. Вносители: Иван Вълков, Десислава Танева, Андриан Райков и Станислава Стоянова на 25 януари 2019 г.

първа за четвъртък, 7 март 2017 г. 8. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2019 г.). Вносител: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на 27 февруари

Вносители: Джема Грозданова и група народни представители на 28 февруари 2019 г.“ Колеги, тук по предложение на Председателския съвет ще сложим като т.

и процедурата за избор от Народното събрание. Вносител: Комисията по бюджет и финанси – точка втора за петък, 8 март 2019 г. 12. Изслушване на министъра на околната среда и водите на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно напредъка по подобряване качеството на атмосферния въздух в България. Вносители: Ивелина Василева и група народни представители на 28 февруари 2019 г.“

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност. Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители. Водеща е Комисията по бюджет и финанси. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Вносители: Антон Дончев и група народни представители. Водеща е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Разпределен е на Комисията по политиките за българите в чужбина. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионалната политика, благоустройство и местно самоуправление. Разпределен е на Комисията по отбрана. Проект на решение за приватизация на обособени части от имуществото на „Вазовски Машиностроителни заводи“ ЕАД – град Сопот. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм. Съобщение: Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България е уведомил Народното събрание: 1. За времето от 5 март до 19 октомври 2019 г., включително, ще се проведе съвместна българо-американска подготовка в района на съвместно българо-американско съоръжение учебен полигон „Ново село“. В съвместната подготовка ще вземат участие формирования на въоръжените сили на САЩ в състав от военнослужещи с необходимата екипировка, щатно въоръжение и бойни припаси, припаси, бойни машини на пехотата, военни въздухоплавателни средства, самоходни минохвъргачки, транспортна спомагателна и ремонтна техника. 2. За времето от 11 до 22 март 2019 г., включително, ще се проведе съвместна българо-американска подготовка на района на учебен полигон в Република Румъния. В подготовката ще вземе участие формирование от сухопътните войски на Република с общ личен състав от военнослужещи с щатно въоръжение, снаряжение и екипировка от военно формирование от град Плевен. Подготовките се провеждат в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина през 2019 г. и не са свързани с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, други, на друга държава или организация въоръжени сили. Уведомленията са постъпили съответно с входящи № 903 09 8 и № 903-09-10 и са предоставени на Комисията по отбрана. по отбрана. От Националния статистически институт е постъпила „Информация за индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността януари 2019 г.“ и „Стопанската конюнктура за месец февруари 2019 г.“ Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. предложенията по чл. 53, ал. 8 като първа сряда за месеца. Предложението от парламентарната група на

ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 14 февруари 2019 г, върнат за ново обсъждане с Указ № 35 от 23 февруари 2019 г. на Президента на Република България по чл. 101 от Конституцията на Република България“. Кой ще ни запознае с Доклада на Комисията по правни въпроси? Заповядайте, госпожо Атанасова. Благодаря, госпожо Председател. „ДОКЛАД относно Указ № 35 на Президента на Република България, постъпил на 25 февруари 2019 г., за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 14 февруари 2019 г., и мотивите към Указа На свое заседание, проведено на 5 март 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Указ № 35 на Президента на На заседанието присъстваха: от Администрацията на Президента на Република България професор Емилия Друмева – секретар по правни въпроси, и господин Пламен Узунов – секретар по правни въпроси и антикорупция; от Върховния административен съд господин Георги Чолаков – председател, госпожа Мариника Чернева – заместник-председател, и госпожа Татяна Хинова – председател на Четвърто отделение; от „Информационно обслужване“ АД професор Михаил Константинов – председател на Съвета на директорите. Професор Емилия Друмева докладва на членовете на Комисията Указа на президента и мотивите към него. На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на параграфи 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12 и 14 относно израза „в избирателни секции с по-малко от 300 избиратели“, параграфи 16, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 36, 37 и 38 от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет на 14 февруари В мотивите си президентът посочва, че промените относно установения праг за валидност на преференциите са необосновани. Отбелязано е, че прагът на преференцията следва да дава възможност за разместване на кандидатите в листите, като се застъпва становището, че изравняването на този праг със стойността на гласовете за един мандат лишава гражданите от възможността да изразят своите предпочитания. Президентът сочи, че преференциите са утвърден и признат способ, чрез който пропорционалният избор може да стане по-личностен, макар и в границите на подкрепяната партийна листа. На следващо място, излагат се предимствата на машинното гласуване, признати в изборната теория и практика, като намаляване броя на недействителните бюлетини и се поддържа мнението, че с приетите изменения от тези предимства ще бъдат лишени гражданите, които гласуват

че се забавя изискването за цялостно въвеждане на машинното гласуване, както и че остават неясни условията и редът, по които Централната избирателна комисия ще въведе поетапно машинното гласуване на изборите през 2019 г. Президентът възразява срещу въвеждането на ограничение спрямо актовете, които могат да бъдат предмет на съдебно обжалване, като приема, че законодателят не е отчел значимостта на правата, гарантирани чрез съдебната защита. В мотивите на Указа се изтъква, че Централната избирателна комисия е държавен орган и затова актовете, с които тя осъществява контрол и методическо ръководство по прилагането на Кодекса и свързаните с него нормативни актове, не могат да бъдат необжалваеми. Отбелязва се, че вместо да се посочат необжалваемите актове на Централната избирателна комисия, са изброени онези актове, които подлежат на обжалване, като се сочи, че този подход е несъвместим с ясното конституционно Президентът изразява и несъгласието си с въвеждането на изключение от правилото, че решенията на всички избирателни комисии се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове. Въвеждането на по-ниското мнозинство би създало възможност една или повече политически сили да увеличат своето влияние непропорционално на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. В заключение госпожа Друмева изказа несъгласието на президента относно предложената процедура решението на районната или общинската избирателна комисия, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, да подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административния съд по местонахождение на съответната избирателна комисия, а когато решението не е потвърдено от Централната избирателна комисия, обжалването да е пред Върховния административен съд. Посочва се несъответствието едни решения на Централната избирателна комисия да се обжалват пред Върховния административен съд, а други – пред административните съдилища, като се приема становището, че така се създават

В обсъждането взеха участие господин Георги Чолаков и професор Константинов. Професор Константинов посочи, че в нито една от 44-те европейски държави не е въведено машинно гласуване и само в една има въведено частично машинно гласуване – Кралство Белгия. Той изрази становище, че следва да се промени Изборният кодекс относно съществуването изобщо на машинно гласуване. Професор Константинов отбеляза също така и опасенията си относно времетраенето на процеса на гласуване с машини по време на изборния ден. В отговор на изразено мнение от професор Друмева господин Чолаков посочи, че няма противоречие с Конституцията на Република България по точка 4 от ветото. отбеляза, че никъде в Изборния кодекс не се предвижда необжалване на решенията на Централната избирателна комисия. Председателят на Върховния административен съд заяви, че по т. 5 от мотивите към ветото е спазен основният принцип в административното право, залегнал в разпоредбата на чл. 98, ал. 2 от АПК, която изрично предвижда, че при отхвърляне на жалбата при оспорване пред горестоящ административен орган на оспорване пред съд подлежи първоначалният административен акт. Господин Чолаков посочи, че според него ветото е неоснователно, тъй като голяма част от върнатите разпоредби са по целесъобразност, а не по законосъобразност. дискусията взеха участие народните представители Хамид Хамид, Христиан Митев, Емил Димитров и Данаил Кирилов. Народният представител Хамид Хамид подчерта, че е против ветото на президента и ще подкрепи повторното приемане на Изборния кодекс, като е убеден че тезата на парламентарната група на „Движението за права и свободи“ относно преференциите е правилна, но според него се нарушават много от конституционно закрепените свободи на гражданите и даде пример с чл. 26 от Конституцията на Република България, както и относно правото на използване на майчин език. Господин Христиан изрази становище в подкрепа на повторното приемане на Изборния кодекс, като подчерта, че какъвто и да е прагът на преференциите, те не нарушават принципите на правовата държава. заключение господин Кирилов отбеляза, че законодателната инициатива относно промените в Изборния кодекс е започнала от кореспонденция с Централната избирателна комисия и от Доклада на Централната избирателна комисия относно организацията и произвеждането на избори в периода 2015 – 2017 г., като налице е било единодушие на административния орган за липса на готовност за пълното въвеждане на машинното гласуване. Господин Кирилов отбеляза, че прагът на преференциите не е закрепен в нито една конституционна

Благодаря Ви, уважаема госпожо Атанасова. Колеги, откривам разискванията по върнатия за ново обсъждане Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Обръщам внимание, че времето е съгласно общите правила на Правилника – чл. 58. Имате думата за изказвания.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

че правото на избор е израз на свободата на мисълта и убежденията и реална форма на участие на гражданите в политическия живот, ние от „Движението за права и свободи“

Наред с конституционно закрепените права на свобода на съвестта и на свобода на мисълта и убежденията в чл. 37 основният закон в чл. 26, ал. 1 постановява, че българските граждани, където и да се намират, имат правата и задълженията по Конституция. Огромна част от българските граждани – тези, които се намират в страни извън Европейския съюз, са лишени от избирателни права. Тези законови текстове, които лишават българските граждани от избирателни права, са противоконституционни и следва да бъдат приведени в съответствие с Конституцията на Призоваваме народните представители да изпълнят Конституцията, за да не бъдат лишавани български граждани от избирателните им права основни граждански и политически права, важни за устоите на демокрацията, в името на която голяма част от засегнатите граждани са водили борба срещу тоталитарния режим преди 1989 г. В случай че Народното събрание не само не гарантира конституционно закрепените права и свободи, а напротив, създава законови пречки за упражняването им, призоваваме Президента на Републиката да изпълни своето конституционно задължение и да сезира Конституционния съд. В Европа все по-често и все по-настоятелно се говори за заплахата за мира, свободата и просперитета, заплахата от популизма, ксенофобията и национализмите. Ние от „Движението за права и свободи“ отдавна алармираме и настояваме да се противопоставим на тези явления, защото те не водят до нищо добро и историята го доказва. Нека не забравяме, че опитът да се изключат големи групи от хора с претенцията да се говори от името на народа е жива демагогия. А както казва френският анализатор в областта на сигурността Франсоа Есбург „не всички демагогии са популизъм, но всички популизми съдържат силен елемент на демагогия“. Нужно е отново и отново дебело да подчертаем, че основната отговорност за съхраняването на мира и демокрацията е на най-голямата партия – ГЕРБ. Отговорност на ГЕРБ е спазването на Конституцията на страната, прилагането на международните договори, актовете на Европейския съвет, препоръките на ПАСЕ и на Венецианската комисия. Всичко това е обект не само на наблюдение, но и критерий за оценяване на демокрацията у нас. В началото на тази година анализаторското звено на медийната група „Икономист“ заключи в доклада си за 2018 г., че качеството на демокрация в България остава почти непроменено и в момента се намира на нивото на 2008 г. В заключенията си звеното определя България като демокрация с дефекти и я поставя на 46-о място от 167 държави. Действията и законодателните решения по Изборния кодекс са също част от мощните ерозионни процеси на основите на демокрацията, генерирани и провеждани от ГЕРБ. Историята няма да Ви прости това! И всички български граждани, и всички партии, за които мирът и демокрацията, европейските ценности и просперитетът не са просто декларации, а кауза,

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Настоящото вето на държавния глава е много важен политически акт. Важен, защото разсейва два мита, които упорито се лансират в последните 20 – 30 дни от лидерите на българската опозиция – БСП и ДПС, с цялото ми уважение към тяхното мнение. Първият мит е, че има срастване на партията с държавата. Ние сме парламентарна република, но с пряко избран държавен глава. И държавният глава, както се вижда за пореден път, не е представител на управляващата партия, а напротив – ярък представител на българската опозиция. Господин Радев е Вашият президент! Той никога няма да стане нашият след тази трилогия, която направи – ноемврийска, новогодишна и след това отчетна. Второто е фактът, че партия ГЕРБ, която четвърти пореден път печели избори, няма самостоятелно мнозинство от 121 гласа, за да преодолее ветото. За какво срастване на партия ГЕРБ с държавата може да стане дума? За да бъде преодоляно това вето, трябват усилията на поне още няколко формации. Две неща има, които са характерни за вижданията на господин президента, по избирателния процес в България и най-отчетливо от тях е така нареченото „машинно гласуване“. Всеки в живота и в политиката може да бъде обладан от нещо. Аз съм обладан от орбаномания – 31 години. Той е обладан от машинно гласуване. Дори на Нова година, когато хората се чукаха с чаши в ръка и се целуват, той ни занимаваше с машинно гласуване. Естественият въпрос е: той беше ли избран с машинно гласуване? Ако машинното гласуване е предпоставка, единствена гаранция за честност на изборите, ние трябва да повтаряме президентския вот – да хвърля кърпата, и да правим президентски избори.

„Господин Свиленски, къде сте го видели това нещо в Европа?“, той отговори: „Да, няма го никъде в Европа, но там няма и ГЕРБ, който фалшифицира изборите“. Затова трябва да се върнем на резултатите от последните избори. Кой ги проведе? Президентско управление – проведе ги господин Радев. Кой беше министър-председател? Един от най-добрите ни живи юристи – професор Герджиков. Какви са резултатите от изборите в София, Пловдив, Варна и Бургас, където са горе-долу 100 депутати от целия парламент?

Нормално ли е да се мисли, че в София, в знаковата община „Средец“, в знаковата община „Оборище“, в които аз бях избран, и насреща беше най-доброто, което може БСП да извади – Стефан Данаилов, са подменяни бюлетини? Да сте чули такова оплакване? Четири поредни победи на ГЕРБ! Ами, как ги би Бойко Борисов 2005 г. бе? С един Цветанов! Тогава нямаше ГЕРБ – би ги 70 на 30. И две години след това в София от първи тур с 53%. Най-лошо в политиката е да не се признава вотът гласът народен и божи. Това е тенденция в либералната и социалистическа общност в Европа. Вижте Полша – изкара ги извън парламента Качински и от 40 милиона поляци, естествено, 30 хиляди недоволни и реват. Ама какво реват? Не го искат. Ама извинявайте, това е гласът народен и божи! В Унгария – същата работа – три пъти ги бие с по две трети. Защото Орбан икономиката работи, защото страната е най-сигурна няма изнасилване на малолетни, няма рязане на глави, както в Западна Европа. Избират го с две трети! Излезли 30 хиляди либерали – реват срещу избирателната система. А ако той реши да я направи мажоритарна, ще ги бие не с две трети, а с три четвърти. Ако пък я направи пропорционална, половината няма да влязат. И оттук идваме на избирателната система – нещо, за което българският президент упорито не иска да каже нито дума, само че той беше избран с платформа. В тази платформа той многократно заяви „смесена избирателна система“, в което има резон, всъщност връщаме се към 90-а година. Защото на кръгла маса пред очите на цяла България се реши системата да е смесена и справедлива, защото примирява предимствата и недостатъците на едната и другата – 200 на 200. Следващата година БСП видя възхода на СДС, премахна мажоритарната система, държавният глава обеща смесени избори, колегите от БСП обещаха поне наполовина уважаване вота на българските избиратели. Два милиона и половина гласа искаха мажоритарни избори! По-добър резултат в годините на прехода дава само доктор Желев. И президентът умишлено мълчи на тази тема, защото

„Младост“ Драго Драганов, добър професор, би един петковист. Когато се направи експериментът във всеки многомандатен район да има по един мажоритарен, ГЕРБ ги съсипа. партия! Тя страда от хроничен недостиг на личности. И ще кажете: ама, навремето имаха личности. Къде имаха? Сашко Праматарски, невръстно адвокатче от Гоце Делчев, би Пирински. Тук Сашко Каракачанов – невръстен, бледолик, без брада, би Продев – главния редактор на „Дума“. Венци Димитров удари Каракачанов, а Данчо Василев би легендарния генерал Добри Джуров в Троян. Затова бягат от мажоритарни избори! И тук дължа едно голямо извинение на партия ВОЛЯ, защото в един брифинг, даден с премиера Борисов, аз пропуснах да кажа, че партия ВОЛЯ беше за мажоритарни избори. Извиних се на всеки един от Вас, стискайки му ръката. Сега се извинявам на Вашите избиратели. И браво – името Ви – ВОЛЯ, отива на волята, която проявихте! Първо, да подкрепите правителството на ГЕРБ, без да участвате в него, защото това е гласът народен и божи, и втори път – мажоритарния вот, защото това е гласът народен и божи. Шапка Ви свалям, ВОЛЯ! Много сте симпатични и сте една от най-интелигентните групи, които съм виждал в историята на нова България. Да завършим сега с така наречените „преференции“. По въпроса за преференциите ГЕРБ се произнесе политически една седмица преди ветото на президента. Той си чука човекът на отворена врата, политическото решение на ГЕРБ е да останат каквито бяха, и моята препоръка, моето предложение към колегите от ГЕРБ, към ръководството, към господин Цветанов е да внесем отново Закона за мажоритарни избори, за да чуят двата милиона и половина българи, че има в този парламент хора, които се вслушват в гласа на народа! Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Марков. Реплики? Имате думата за реплика, уважаеми господин Карадайъ. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Марков, внимателно Ви слушахме. Вие, като виден конституционалист не чухме нищо за правото на избор и правото на глас на българските граждани! Не го чухме от Вашето изложение и от Вашето изказване. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Карадайъ. Има ли други реплики, колеги? Няма. Заповядайте, уважаеми господин Марков – дуплика. С цялото ми уважение към Вас и Вашите избиратели, животът ми една година е минал сред българските турци в град Ардино. Имам отлични впечатления от тях една тежка казарма 1969 г., и ми беше много приятно да живея сред тези хора. Разбирам за какво говорите, но се връщаме на факта, че машинно гласуване няма никъде в Европа. На 30-ата година от демокрацията сме, но не сме от най-развитите. Имаме граждани зад граница. Нима гърците нямат? Че те в Чикаго са 10 милиона! Че накъдето и да се обърнеш в Европа е гръцки ресторант до гръцки ресторант! Ами какво да кажем за поляците? Милиони поляци зад граница! Да не би да гласуват машинно? Никъде! Има достатъчно възможности за гласуване на българските избиратели зад граница – и в дипломатическите представителства, и в секциите, и така нататък. Аз считам, че машинното гласуване е примитивно (реплики от ДПС: „Секциите, секциите!“), и не води България към Европа, а ни води към Венецуела.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, по ветото на президента и по Закона. Парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепи на това трето четене Закона не защото той е съвършен, нито защото той урежда правата на българските граждани, дадени им по Конституция, а защото ние смятаме, че Законът е една крачка напред към повече справедливост, по-чист и качествен изборен процес. Второ, защото не сме съгласни с голяма част от мотивите. Аз съм сигурен, че по правната част моят колега Хамид ще говори по същество, но само ще отбележа, че не са права на гражданите, дадени от Конституцията, нито от някой закон, а правото да избираш преференциално. Това не е основно гражданско право. Основно гражданско право, дадено от Конституцията, е, където и да се намираш, да имаш право да избираш и да бъдеш избиран. Господин Марков, за това говорим, а не за машинното гласуване. Тези български граждани, които се намират извън Европейския съюз, са лишени от правото въобще да гласуват – нито машинно, нито ръчно, нито виртуално, нито наум. Те са лишени. Тези, които се намират извън Европейския съюз, не могат да гласуват! Моля, запазете тишина! Не апострофирайте господин Цонев! Ако искате думата, след това ще я дам. ЙОРДАН Конституцията казва, че начинът, по който се провеждат изборите, се определя със закон. Със закон е определен някакъв вид преференциално гласуване с определени прагове. Ние от ДПС смятаме, че това не върши работа, че по никакъв начин това не осъществява мажоритарност в гласуването и практиката от последните години го показва. И този способ се превърна в способ за контролиране на вота, в способ за корпоративен вот и, разбира се, не на последно място, изкривяване на самото гласуване. Много факти има в тази посока. Да не се спираме на това, че тази мантра да избираме личности изобщо не се реализира предвид

акцентира и като уважаван конституционалист някак си се чувствам длъжен да му отговоря. Да, машинното гласуване може да го няма другаде, но машинното гласуване е способ, някакво средство да се подобри изборният процес в частта му „секционни избирателни комисии“, където стават ужасяващи неща, по мнението на всички. Аз не твърдя, че това изкривява вота, но твърдя, че това създава голяма доза несигурност и недоверие в избирателния процес. И няма смисъл да Ви привеждам примери. Да не говорим това как забавя

от тези секционни комисии! Та това е – машинното гласуване е способ да се реши проблемът там, субективният проблем в секционните избирателни комисии! Другото, заради което ние ще подкрепим Закона, несъгласни с мотивите на президента, е, че той не каза нито една дума за тези права, дадени от Конституцията на българските граждани, от които те са лишени. А биваше да има поне едно изречение вътре! Поне да се даде знак към обществеността и към Народното събрание, че президентската институция разбира същността на големия проблем в този Изборен кодекс лишаването от конституционно закрепени граждански права. „Движението за права и свободи“ ще продължи да се бори за тези права на българските граждани, както е казано в Конституцията: „независимо къде се намират тези граждани“. Защото да ги лишиш Защото да ги лишиш от правото да гласуват, е все едно да ги приравниш към тези, които са оповестени в чл. 42, ал. 1 от Конституцията – които са под запрещение или които са лишени от свобода. Там така е записано. Най-малкото е обидно! Да не говорим, че е противоконституционно. Истинският дебат по Изборния кодекс и по правата на българските граждани изобщо не е концентриран върху преференцията. И за нас от ДПС не е никаква изненада решението на ГЕРБ да си смени посоката на движение в Изборния кодекс. Напротив, още в нощта, в която го приехме, ние в парламентарната група си казахме, че този закон ще издържи най-много до неделя. Ние го приехме в четвъртък, в 1,00 ч. през нощта. Той издържа горе-долу толкова, до неделя сутринта – два дни. Но искам да напомня още нещо, че тази преференция, за която ратуваха българските граждани, е и средство за решаване на котерийните партийни борби в една дясна коалиция, която няма никакъв шанс да се яви на избори под формата на коалиция, ако няма преференции в този ѝ вид, с нисък праг. Ето това решаваме. Никакви права на български граждани да гласуват мажоритарно не решаваме! ДПС ще продължи да стои твърдо на позицията, на която е стояло винаги по отношение на Изборния кодекс! Благодаря Ви. Удължаване на времето, Искате удължаване на времето? Моля, удължете времето. Реплики? Няма реплики към господин Цонев. Продължаваме с изказванията.

Темата с Изборния кодекс се превърна в един от основните политически въпроси. Разбира се, тази тема е политическа, но тя е и много техническа. В случая не бяха направени радикални промени на изборната система преди изборите, както беше внушавано. Бяха нанесени поправки, които оказват оказват влияние върху изборния процес, но не и такова влияние, което да промени радикално системата, да отмени някакви граждански права, както се казва и във ветото на президента, и да направи така, че управляващата партия или управляващата коалиция да спечели повече гласове, отколкото би спечелила без тези промени. Трябва да го кажем ясно – промените, които се направиха, не са съществени, не са фундаментални, основополагащи за изборния процес в България, и това не е лошо. Днес разглеждаме едно вето в една зала, чиято половина е празна, като политически жест и може би част от предизборната кампания на основната опозиционна сила. След като чухме вече изказванията на отделните парламентарни групи, ние разбираме, че за пръв път в новата история на България вето на президента ще бъде отхвърлено с нула гласа „за“ – ветото! Нито един депутат в този парламент няма да подкрепи това вето. И това е така, защото опозицията не се вслуша дори в призива на президента Радев да присъства в залата поне за това обсъждане, а този е по-голям въпрос. След като в продължение на две седмици опозицията се опита да делегитимира изборния процес, като внуши, че тези поправки са направени, за да бъдат фалшифицирани изборите, които все още не са проведени и до които остават още три месеца, сега същата опозиция практически делегитимира и президентската институция, като отказва да влезе в залата и да подкрепи собствения си президент! И това вече е знак, че опозицията е влязла в една фаза на деструктивност, която се обръща вътре в самата нея – тя вече е деструктивна по отношение на себе си, не само по отношение на управляващите, а това е проблем за цялата държава! Защото основната опозиционна сила представлява алтернатива – тази алтернатива може да е добра, може и да е лоша. В случая става въпрос за алтернатива, която се отдава на разрушителни страсти, включително и на саморазрушение! Затова може би днес президентът съжалява, че е наложил това вето, защото то се превърна не в политически инструмент на президента, а в политически инструмент срещу президента от страна на партията, която го подкрепя! Ние, разбира се, ще отхвърлим това вето, защото то не е на висотата на промените, които са направени. Тези промени, повтарям, не са фундаментални, не са противоконституционни, както се внушаваше. Включително госпожа Мая Манолова, която заяви, че преференцията е едва ли не конституционно право, но не обясни къде в българската Конституция е заложен прагът на преференциите. Ние ще върнем преференциите не защото БСП ни казва да ги върнем. Ще върнем преференциите, за да предотвратим всякакви опити да се внуши, че по този начин искаме да спечелим служебна победа! ГЕРБ ще спечели изборите не заради правилата на играта ГЕРБ ще спечели изборите, защото има повече избиратели и по-голяма подкрепа от БСП, и това е очевидно! А БСП ще ги загуби, защото никой не иска да бъде управляван от хора, в чиито глави, освен хаос, няма нищо друго. Благодаря Не виждам. Други изказвания? Имате думата, уважаеми господин Хамид. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Аз ще продължа оттам, където говори господин Биков. Пълна демагогия, колеги, беше позицията на БСП – всички го видяхме. Пълна демагогия, защото, говорейки, че права били отнемани, нищо не казаха за отнемането на конституционни права! Дори и уважаваният от мен господин Марков съвсем удобно, когато стана въпрос за конституционни права, започна да обяснява за машини – защо в Европа нямало машинно гласуване. В интерес на истината, в момента в Европа само в Белгия се гласува с машини, колеги, но нека да кажем защо няколко държави дълго време гласуваха с машини и го отмениха – Германия, Холандия и още няколко държави, след проведени редица избори – успешни, с машинно гласуване, премахнаха машините за гласуване, за-що-то тези машини бяха вързани, бяха включени в общото интернет пространство! Тази подробност никой не я споменава. Машина, която е вързана в интернет пространството, вече е изключително лесна за манипулации и аз споделям това мнение. Такова е мнението и на Конституционния съд на Германия, защото там се касае за гласуване с машини, но тези машини бяха вързани с база данни на тяхното ГРАО, какъвто беше случаят и в Холандия. Така че тази подробност следва да бъде споделена, а не премълчавана. Когато говорим за уседналост на избори за представители на Република България в Европейския парламент, на първо място, разбира се, трябва да споменем чл. 26 от Конституцията на Република България, който казва, че независимо къде се намират, всички български граждани имат равни права и задължения по тази Конституция. Случи се нещо недопустимо преди няколко години – българските граждани бяха разделени на две категории в нарушение на чл. 26 от Конституцията на Република България: на тези, които живеят на територията на Европейския съюз, и на тези, които живеят извън територията на В последните дни се чуват призиви: дайте да спасяваме нашите съграждани, които живеят на територията на Обединеното кралство, и да направим изключение на изключението на изключението! Да запишем дори в чл. 26 на Конституцията, че тези наши български граждани, които живеят на територията на Великобритания, имат някак си пό особени права! Докога ще продължаваме да допускаме подобни грешки, колеги? Трябва да споменем, на следващо място, двете резолюции на Европейския парламент. Последната, подкрепена с огромно мнозинство. Имах възможност да благодаря на всички представители на ГЕРБ в Европейския парламент, че са подкрепили тази резолюция. Явно Вие нямате нищо общо с тях, защото Европейският парламент приема резолюция, с която указва на всички държави членки да дадат възможност на своите граждани, независимо къде живеят, на коя територия, да гласуват за Европейски парламент. Европейският парламент е убеден, че по този начин ще се постигне доста по-голяма представителност на самия Европейски парламент. Но явно, колеги,

Не виждам. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Веселинов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Обединени патриоти“ ще гласува повторно за този закон и по този начин ще отхвърли ветото на президента. Така ще направим ние – народните представители от ВМРО, които държим обаче да направим няколко уточнения защо ще гласуваме така.

Направихме го с ясното съзнание, че това е едно достигнато право на гражданите, което трябва да бъде запазено. Дали това е основно право, дали е конституционно право – никога не сме твърдели такова нещо. Твърдим обаче, че има огромен проблем и този проблем е в липсата на доверие на хората в политическата класа и тяхното желание да могат да избират личности зад общата партийна бюлетина. Много се говори за мажоритарния вот – той всеки път се развява от определена група хора, когато искат да привлекат внимание, когато искат да си напишат точки, защото това е най-харесвано, най-просто според гражданите решение – добре надут балон, между другото, от една телевизия. Но нека да припомним, че такова мажоритарно гласуване довежда до гражданска война в България по времето на Стамболийски. Да припомним, че този мажоритарен вот беше внесен от БКП по челния съветски опит, именно за да закрепи тоталитарната власт. И да бъдем наясно, че като политическа класа трябва да приемаме и непопулярни решения в името на обществото, на общото благо. Така че „Обединените патриоти“ никога не сме бягали от дебата за мажоритарния вот и винаги сме били против него, защото той няма да донесе успокоение на обществото доведе до огромни групи непредставени хора. Всъщност начинът да примирим двата елемента – желанието да има личности в парламента и желанието партиите да бъдат политически представени, е именно преференциалният вот. Ние от ВМРО винаги сме били дори против защитата на първия, защото всички трябва да излязат със своето име и със своето име да печелят подкрепа от съгражданите си. В това отношение ще продължим да отстояваме тази теза и единствената причина да гласуваме „за“ и „против“ ветото е фактът, че нашите партньори от ГЕРБ дадоха гаранции, че старото положение на Закона ще бъде възстановено. Не бихме могли да подкрепим ветото по няколко причини. На първо място, заради това, че в него се правят доста фалшиви внушения – за това, че ще липсва съдебен контрол върху решения на изборната администрация; за това, че обикновеното мнозинство ще бъде основно за вземане на решения в ЦИК и в другите комисии; за машинното гласуване. Общо взето, един набор от хипотези, чиято единствена цел беше да затвърдят внушението, че някой чрез този закон, чрез тези промени ще направи изборите по-малко честни, с което ние не сме съгласни. Все пак накрая искам да благодаря на господин президента, защото неговото вето имаше своя принос – част от него ще бъде уважено, макар и по друг начин. Преференциите ще се върнат и в това отношение той ще има своята заслуга. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. Колеги, реплики?

Патриотите от „Националния фронт за спасение на България“ също ще гласуваме „против“ ветото на президента – в това отношение нашата парламентарна група „Обединени патриоти“ се очертава да бъде единна, което е добре. Но мотивите ни не във всяко отношение, във всяка точка, пункт съвпадат с мотивите на нашите колеги – редно е да направим кратко разяснение.

демокрация или мажоритарност. Напротив, във всички случаи досега в избори, когато е прилаган мажоритарен вот, включително и когато за първи път беше приложен от БСП, резултатите показаха, че мажоритарни кандидати фактически са подкрепени в зависимост основно от това представители на коя партия са. Това, господин Марков, доказва Марков, доказва обратното на Вашата теза, че в Народното събрание мажоритарно избрани от ГЕРБ бяха хора, на които даже не им бяха чували имената в областите. Просто това си беше пропорционално гласуване. Това е истината. Винаги сме били против засилване на този процент на мажоритарност все пак от гледна точка и на нивото на демократичната избирателна култура, която се създава с десетилетия и с векове, каквато, за съжаление, не можем да кажем, че в България е на необходимото ниво. Защото огромният риск при прилагането на чисто мажоритарен вот е тези столове и банки в Народното събрание да се напълнят със силикони, с ботокси, с ритнитопковци и всякакви представители на подземния свят от различните области, общини, градове и села даже. Рискът е много голям, защото към настоящия момент с пропорционалната система все пак Народното събрание е един легитимен представител на българското общество – хубаво, лошо, с 8%, с 9% рейтинг, това е нашето общество, това е народното представителство и в парламента. в случая се дава възможност за нечистоплътно изместване на всяка цена – с използването на роднински връзки, на влияние, на натиск, на корпоративен натиск също така, ангажирането на големи фирми по отделните населени места в листите на партиите случайно попаднали хора да отидат на втора и трета позиция, което подменя модела на парламентарна демокрация, на партийна демокрация в България, който модел се възпроизвежда във всеки избор. Съвсем естествено е всяка партия, която има програма, която има цел, която има кауза, да се опита да я реализира чрез представителите си в различните органи на управление и в Народното събрание, да заложи своите цели и да подреди листа, в която да се опита да си осигури един по-широк кръг специалисти от различни области, които да бъдат компетентни при взимането на решения, а не хора, които са били на последните места в листите и след това да заемат едни по-челни позиции и по този начин да превърнат нашите общински съвети в места за разпределяне на общинските поръчки, най-общо казано – привилегии. По тази причина ние сме против и ще гласуваме „против“ ветото.

корпоративния вот и изразяването на позиции, които нямат нищо общо с лично демократично убеждение – така смятаме ние. На изказванията преди мен от „Движението за права и свободи“,

протоколите от отделните секции. След последните няколко избора протоколите от секциите се носят в партийната централа от представителите на съответната партия, от застъпниците. Те са подписани от председателя на комисията, от секретаря и имат печат на секцията. Искам да попитам:

Аз също съм се занимавал с нашия район, господин Цонев, с Бургас, но на последните няколко избора няма разминаване. Втората лъжа, която тиражирате, е това, че са невалидни. Няма невалидни протоколи, има сгрешени протоколи. Сгрешени, защото такова е нивото на тези, които са в избирателните комисии. Тези грешки, за съжаление, пак казвам, защото и на мен, пак повтарям, не ми харесват резултатите от изборите, за съжаление, грешките не довеждат до някаква промяна в броя на гласовете, гласували за отделни партии и оттам – в сбора, който се публикува от ОИК, и съответно крайният резултат. Да, в България изборите се манипулират – тук сме на едно мнение, но не там, където Вие търсите. Те се манипулират в главите на хората преди да влязат – чрез натиск, заплаха, плащане на глас и така нататък. Там, там трябва да насочим нашите усилия. За съжаление, аз имам много сериозно притеснение и съмнение защо Вие настоявате за машинно гласуване? Да, ще споделя: на един неособено политически грамотен електорат, неособено високо ниво много лесно можеш да му кажеш: като отидеш да гласуваш машинно, на този екран вътре има вградена камера. Това е.

Третият мотив в президентското вето, защото трябва да говорим по същество, и по ветото, това е точката от дневния ред, е необжалваемостта, липсата на контрол на решенията на ЦИК и така нататък. Тук няма да навлизам детайлно. Има достатъчно хора юристи, които вече са изразили своята позиция. Това не е така, това не отговаря на истината. В случая президентът се опитва да внесе, както и както и в предните си мотиви, като цяло съмнение срещу изборите. Това вече не е държавническо поведение. Защото внушаването няколко месеца преди изборите, че те ще бъдат манипулирани, по никакъв начин не води до повишаване на доверието към институциите и като цяло – към изборния процес. И за още две манипулации, които бяха изразени тук – че българите в чужбина били лишени от право да гласуват. Не, не са лишени. В сега действащите норми на Изборния кодекс във всяка държава извън Европейския съюз се откриват до 35 секции по съответния ред, по който се заявяват от определен брой избиратели, организират се и така нататък. Мога да Ви дам примери с три различни населени места – със Сакраменто,

хора, които се ползват от една привилегия, която никой български гражданин в България няма – да отидат когато си искат, без да се регистрират, и да чакат, че всичко ще им бъде наредено. По този начин стотици на опашка в секция, която практически няма възможност да ги поеме в рамките на осем часа изборен процес. Значи е въпрос на организация. Най-накрая ще се спра на Вашата любима Анкара, Истанбул или Измир.

пристигаха рейсовете, товареха ги от единия край на Истанбул и ги караха на другия край на Истанбул, за да могат да гласуват в друга секция, където се очакваше нашите представители да не са чак толкова принципни. Е, ама не Ви се отвори парашутът! Съжалявам, но това не е лишаване от избирателно право. Всеки има право да гласува и можеше да го упражни. Като цяло това правило, което действаше – да се върнем пак на Великобритания, притесненията, че сега 35 секции няма да им стигнат, ще им стигнат и на тях! Защото статистиката показва, че основно струпване има по големите, няколко големи английски града, но не и в провинцията. Така че това също е въпрос на организация. Втората манипулация, която непрекъснато повтаряте – за уседналостта. Извинявайте, в точката, която разглеждаме в момента – ветото на президента, няма нито дума за това. Така че няма нужда да я повтаряте непрекъснато, господин Карадайъ, няма нужда. Това не е

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Господин Симеонов, няма как да се съглася с Вас. Не мога да се съглася и с това, че обиждате един български избирател и „електорат“, както Вие го нарекохте, пък макар и за Вас да е гласувал, че е полуграмотен, защото това е българският суверен дори и да е гласувал за „Обединени патриоти“. В крайна сметка това са български граждани и техният глас решава – „Глас народен – глас божи“. Всичките останали неща, които изброихте по Изборния кодекс, са абсолютно несъстоятелни. Първо, за невалидните бюлетини. Ако направите една справка, ще видите, че там варират от 200 до 400 хиляди невалидни. съставлява няколко парламентарни групи, които могат да бъдат в българския парламент. Не съм съгласен с Вас, че

г., съдът постанови, че има достатъчно сгрешени протоколи за избор на общински съветници, касира общинския съвет и насрочи други избори, но когато отидете да проверявате и искате от съда да провери съответните секции и сгрешени протоколи, той не Ви позволява. Ако има 100 секции в Бургас, съдът няма да Ви позволи да проверите 100 секции, ще Ви позволи избирателно няколко и може да се окаже, че те не са достатъчни, за да променят разпределението, но де факто това се е случило. Така че тезата Ви е несъстоятелна, господин Симеонов. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Летифов. Господин Марешки – втора реплика.

е по темата. Ние очаквахме, че нови върхове няма да бъдат достигани, но днес Вие ги достигнахте, когато нанесохте обида на целия български народ, включително и на българите от мъжки пол, на българите мъже, като им казвате, че тяхното суверенно право да желаят това, което желаят, а именно мажоритарно мажоритарно гласуване, и то не просто защото искат мажоритарно гласуване, а защото искат да познават своите народни избраници, че те, видите ли, са дебили, нямат право да го искат и че това нещо ще опорочи на практика вота и те няма да получат това, което искат. Фактът, че ако има мажоритарни избори, най-вероятно няма да има представители в парламента на трите Ваши формации, това не означава, че качеството няма да бъде по-високо. Напротив, ние считаме точно обратното, че рейтингът на парламента ще бъде вдигнат многократно, ако тук попадат хора – мажоритарно избрани, и всеки един да носи отговорността пред своите избиратели. Това е смисълът на мажоритарния вот, а не да влизат такива, както ги наричате „ритнитопковци“ и така нататък, въпреки че някои ритнитопковци сигурно са много по-високо ниво от това, което Вие представлявате в парламента. Така че нека да не обиждаме българските граждани, нека да уважаваме тяхното право да изразяват своята воля и когато те са казали, че искат мажоритарни избори, ние да се борим за това да намерим начин да направим изборите – мажоритарните избори, така че те да са правилни. Това че в определен период е имало проведени мажоритарни избори, които са проведени по закон, който е несъстоятелен,

господин Симеонов, ползвам репликата, за да допълня Вашето изказване. Ако трябва да се върнем исторически към гласуването на онези промени в Изборния кодекс, предложението на тогава „Патриотичния фронт“ беше да се провежда извън страната само в дипломатическите представителства – чисто, просто, ясно и без изключения. Получи се вето. Започна брожение. Направихме изключението за Европейския съюз. Истината е, че ние бяхме готови да направим едно единствено изключение да не се допуска гласуване на български граждани извън дипломатическите мисии, там където няма необходимото ниво на демокрация, като Турция. Всъщност ние искахме през цялото време да предпазим българското общество от това един тиранин – Ердоган, да вкара тук 10 или повече народни представители. ХАМИД ХАМИД

Исках да чуя да ми цитирате поне една секция, при която има разминаване на протокола, който са Ви донесли Вашите представители, и този, който е публикуван на интернет страниците на РИК и ОИК. Не чух отговор! Второ, недейте да манипулирате! Вие сте изтънчени по манипулациите, но 2008 г. – изборите се провеждаха по Закон за изборите, а не по Изборния кодекс, където нямаше нищо от тези изисквания за протоколи, за носене, за представяне и така нататък. Нямаше нищо такова! Нямаше такова нещо! Не говоря за изборите през целия демократичен период. Говоря Ви за изборите по този Изборен кодекс.

Това беше причината за моето изказване. Толкова сте я разбрали. Най-накрая, ако все пак смятате, че съм обидил всички мъже, публично Ви се извинявам. Нямах предвид Вас, защото Вие не сте за мен критерий за политическа мъжественост.

с твърдението, че съм изрекъл две или три лъжи. Една по една да ги опровергая заради истината и заради нашите избиратели, и заради това, за което сме се събрали днес – Изборния кодекс и правилата, по които се провеждат избори. Първо, никога не съм твърдял и в предното си изказване, че става въпрос за невалидни протоколи. Казахме, че има сгрешени и то над две трети от протоколите. Второ, по отношение на това да Ви дадем пример с поне един протокол, който е бил различен от това, което пристига. 2013 г. бях натоварен заедно с други колеги да направим паралелно преброяване на гласовете и ние го направихме по следния начин: всички протоколи пристигаха в нашия център като в ЦИК,

с протоколите, които получихме в централите, с подписите. Имаха разлики между 8 – 10 – 12 – 15 до 30 гласа, казвам Тези копия аз ги пазя и не само аз. В БСП мисля, че Деница Златева ги има и техническите лица, които правиха. При това не бяха подписвани от всички членове на СИК, а от носещия протокола председател или секретар на секционната комисия, отстрани „подписът мой, поправката моя“. Ще Ви ги покажа. Тридесет и четири

просто защото машината го прави. Невалидните не са невалидни на ДПС. Те са и Ваши, и на ГЕРБ, и на всички. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Цонев. Ще дам лично обяснение на господин Марешки, защото се е засегнал от дупликата на господин

Вие не направихте забележка на изказващите се от високата трибуна на Народното събрание, когато се направиха определени негативни квалификации за българското общество. Таргетът е ясен, целта е ясна – коя част от българското общество се квалифицира като хора, които… На мен не ми се иска да повтарям думите, които се изказаха тук, и Вие не взехте отношение. Ставаше Ставаше въпрос, когато ние отстояваме и ще продължим да отстояваме машинното гласуване – по какъв начин ще идват и ще припознаят, и какви страхове биха се внушили на хората. Считаме, че въобще не е редно това да се изказва от трибуната на Народното събрание, още повече от един бивш вицепремиер. Това не е за първи път, така че ние не сме учудени. По-скоро това трябва да се пресича. По какъв начин се правят квалификации по отношение на наши съграждани, които живеят в Англия? Тези наши съграждани, само припомням на бившия вицепремиер, че са хора, които са отишли, са предприемчиви – работят и живеят там. В изказването му определено се визира, че те имат превишение на правата. Напротив, с всички изменения, които се правят в Изборния кодекс, непрекъснато се усложнява изборният процес. Това не води до

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, искам да помоля господин Чакъров, нека да да не си припомняме по този начин тази срамна страница от българската история и да не го споменаваме като бивш вицепремиер. Просто по някакъв друг начин, защото в крайна сметка не става приятно на никой българин, когато се сети за този момент от нашата българска история. ПРЕДСЕДАТЕЛ ние, парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“, ще отхвърлим ветото на президента заради няколко неща. Основното е: чистата демагогия в определени случаи, стигайки до цинизъм реално идеите, които тук, в залата бяха защитени от БСП, и всъщност изказването на президента като говорител на БСП по темата. Естествено ние бяхме единствените и тук от дебатите виждам, че продължаваме да сме единствените, които се борим за една силна мажоритарна система, каквато е волята на българския народ, частично изразена в момента с възможността да се гласува с преференции, недотам свободна за българските граждани с прага, който беше до момента, и опита за чистото ѝ убийство със завишаването на праговете. Тук вече няма как да не обърнем внимание по темата за откровената демагогия на някой от така самонареклите се „патриоти“, които казват да се върне старият праг, ние сме за връщане на стария праг, мажоритарност се дава, когато те са прекалено високи? Ако Вие сте за преференции като част от мажоритарността в България, подкрепете волята на българския народ за премахване на праговете. Всеки български гражданин, който е по-известен, направил е повече за своите съграждани и е одобряван от тях, независимо с колко гласа повече е подкрепен, да отива напред. Дори и по старата система човек, който получава подкрепата на 10 хиляди свои съграждани, може да не може да измести другия, който е получил преди него нула преференции само защото е подреден в листата по незнайни за българските граждани причини. причини. Ние от ВОЛЯ сме категорично за премахване на праговете за преференциите, като една от може би към момента най-добра форма за възможността българските граждани да преподреждат листите по начин, по който считат, че е най-добър за тях, за техния регион, за тяхната за тяхната община. Машинното гласуване. В тази част ние по принцип сме съгласни с ветото на президента, но тук се приобщаваме към идеята, че това ще бъде променено след отхвърлянето на ветото в следващите дни с промяна в Закона, където ние ще дадем нашето предложение да бъдат премахнати праговете за преференции. Машинното гласуване както беше отбелязано, то вече е отхвърлено на много места по света, защото на практика ние повече виждаме опит няколко десетки милиона да бъдат похарчени за определени фирми. Реално машинното гласуване не допринася с нищо за повишаване на избирателната активност, за подобряване на честността на изборния процес. Нека на всички ясно да кажем, че човекът така или иначе трябва да отиде в секцията – дали ще пусне хартиена бюлетина, която при него е много по-ясно какво е написал и какво е пуснал, отколкото чукането в машината, която всички знаем, че дали през интернет, дори и несвързана с интернет, след това, ако не е свързана с интернет, някакъв носител трябва да изкара информацията оттам, този носител къде ще отиде и как ще бъде преформатиран никой не може да даде никакви гаранции. За нас машинното гласуване не носи нищо кой знае какво като допълнение за изборния процес. Считаме, че е неразумно харчене на милиони български пари, които могат да бъдат изхарчени много по-полезно. По-важният момент обаче е електронното гласуване. Електронното гласуване е нещо, което дава право и възможност на всеки един български гражданин във всяка точка по света, без да се реди на опашки, да даде своя вот. Да, към днешна дата ние също имаме своите притеснения, че той може да бъде манипулиран. Трябва да се работи в тази посока този процес да бъде гарантиран. Това вече би отпушило процеса на това всеки български гражданин да си казва мнението за хората, които изпраща на определени постове. постове. Ние ще продължаваме да се борим, това беше изразено и е волята на голяма част от българския народ, че електронно гласуване трябва да бъде допуснато. В тази връзка вече ограничаването на правата на българските граждани, което също определяме като цинично и да ги разделяме на това живеещи във Великобритания, Щатите, Индия или Турция… Всички български граждани във всяка точка на света са с равни права и задължения. Ние не приемаме това, че някой иска да спре някой друг за нещо. Не се прави по този начин. Ходете, убеждавайте, показвайте, че сте по-добри, а не да ограничавате правата на българските граждани. Това, че Вие ги ограничавате, не означава, че в парламента ще влязат по-добри от тези, които Вие си мислите, че сте ги спрели да не влязат. Е, ние пък си мислехме, че, ако бяхме се явили по-рано на политическата сцена, а не да се чудим какви добрини да направим за народа, за да може да живее по-добре, нямаше пък Вие да влезете в парламента и сега той щеше да бъде с много по-висок рейтинг. Но трябва ли ние сега да забраним да се гласува за такива като Вас, за да може да се вдигне рейтингът на парламента?! Не. Нашата работа е да ходим сред хората и да убеждаваме, че политически измамници, както Ви нарича „Дойче веле“…

…нямат място в българския парламент. В това обаче ние виждаме и нашата вина – не сме водили достатъчно добре нашата пропаганда, не сме ходили сред избирателите да им казваме за това как в момента, в който Вие не си изпълнявате предизборното обещание за 300 лв. пенсии, ние го вкарваме от Ваше име! Ние го вкарваме в българския парламент като една от първите точки и Вие от стената на позора гласувате „против“ или срамно напускате залата. Това е квалификацията, която е дадена от „Дойче веле“. Това са имали предвид – когато първата ти точка е 300 лв. пенсии, половината от мандата е свършил, а ние виждаме какво е нивото на пенсиите в България. Затова са и протестите – правилните, справедливите протести на пенсионерите, защото се чувстват измамени. Ние обаче смятаме доста по-активно да Ви разобличаваме, да изобличаваме всички политически измамници, за да може хората наистина да разберат кой е полезен за тях, кои са идеите, които биха подобрили нивото на живот, демокрацията в България, правото на всеки един да изразява вота си и да е сигурен, че както гласува, така ще бъде отчетено. Точно заради тези неща считаме, че нашето място е тук и ще продължаваме да вървим по нашия път, като осветяваме всички, които свалят нивото на парламента – но това е по-малкото – работят за това българският народ да продължава да бъде ограбван със схемите „огради“ и „паспорти“, и всички други – имотните измами, които се извършват под егидата на определена група от така наречените „Патриоти“ и така нататък. Всичкото това ние няма да оставим да продължава. Няма да оставим в тишина да продължавате да мародерствате българския народ! Благодаря. (Ръкопляскания

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Първо, по същество по разискваната тема. Господин Марешки, няма ограничения за гласуване на българите в чужбина. Втори път го казвам днес от тази трибуна. Запознайте се с Изборния кодекс. Той дава правото в 35 секции, организирани по съответния, определен от Изборния кодекс ред, да се осъществи гласуването във всяка държава извън Европейския съюз. Няма такова ограничение. Няма! Искам да Ви информирам, че редица държави даже не разрешават на гражданите си в чужбина да гласуват, освен в посолствата и консулствата – това, което господин Веселинов спомена, че беше в една кратко съществувала промяна в Изборния кодекс по време на Четиридесет и третото народно събрание. Така че тук не сте прав. По отношение на машинното гласуване. Правилно отбелязахте, че това е свързано с допълнителни разходи. Обаче някак забравяте, че откриването на секции в чужбина също е свързано със сериозни разходи. Правили сме сметка, много често разходът за откриването на една секция в далечния американски Запад или Юг струва над 10 000 лв. с командировъчни, с всичко останало. Даже доста повече пари. Ако Вие милеете наистина за българския бюджет и българския данъкоплатец, редно е да не претендирате по този начин за

Господин Марешки, да, такова беше предизборното обещание. За нас гласуваха малко над 9%. В хипотезата на коалиция винаги се съгласуват интересите или съответните предизборни обещания на двете страни – коалиция „Обединени патриоти“, от една страна, и ГЕРБ.

радвам се, че господин Симеонов, след като каза, че тук няма място за политически пън, напусна. Напусна! МАРЕШКИ: Господин Симеонов каза, че няма място за политически пън и напусна. Прав сте, господин Симеонов, точно това беше правилната реакция. Недейте да бъркате, наистина трябва да въведем мажоритарното гласуване. Вижте какви неща бъркате: секциите в чужбина също стрували пари. Ама секциите в чужбина дават право на нашите български граждани да гласуват, а машините не им го дават, машините им дават друга възможност. Ти така или иначе отиваш в секцията. Тоест разхода за секцията, където човек може да

Това са вече допълнителни разходи към основните, които дават право на българския гражданин да гласува. А секциите в чужбина не са допълнителен разход. Те дават право на нашите сънародници, които имат същите права като нас, само че заради политическите,

Това не е допълнителен разход. Не можем да таксуваме правото на българските граждани да изразят правото си на вот, най демократичното нещо, където всички сме равни. Млад, стар, здрав, прав или какъвто и да е той, всеки има право на един глас. И ние да лишим нашите български съграждани от това право, защото това не било изгодно на някои наши колеги от парламента! По въпроса за 300 лв. пенсия.

в програмата Ви за общо управление. Вие късахте ризите. Ние не сме Ви принуждавали да го правите. Трябваше да кажете: „Ами, не можем, не искаме и така нататък. Ще направим коалиция на всяка цена, само да сме в далаверата“. Обаче Вие късахте ризите пред всички нас. Аз също бях объркан. Преди да вляза в парламента си мислех, че за нашите родители това ще стане в сила. Може би някога сме подкрепяли и някой от Вас, само че пролича измамата. Измамата, че предизборните обещания нямат нищо общо с реалните действия във Вашата коалиция, самонарекла се „Обединени патриоти“. Нищо патриотично няма в това да измамиш своите съграждани, особено тези, които са гласували за Вас. Благодаря.

Аз ще се опитам да говоря главно технически. Ще подмина емоцията, защото винаги по традиция дебатите, свързани с Изборния кодекс, пораждат огромно огромна част от емоции, което, не съм сигурен дали е полезно за този дебат. Вярно е, че изборите станаха малко като футбола – всички разбират от изборния процес. Това по принцип е хубаво и е важно, защото в изборния процес са ангажирани пряко над 800 000 български граждани като участници в секционни избирателни комисии, плюс българите, които са в районни избирателни комисии, Централната избирателна комисия, логистика, охрана на изборния процес. Освен това всички ние имаме избирателни права и по един или друг начин взимаме решение дали да упражним тези си избирателни права, както и кого да изберем. Настоящото вето е поредният повод да се върнем към дебата за Изборния кодекс. Това вето действително, както каза и колегата Биков, има някои своеобразни особености и аз ще се спра на една от тях. Няма да коментирам петте групи аргументи на президента, ще коментирам последния абзац този абзац, в който Президентът на Републиката казва: „И нека да взема отношение по въпроса как всъщност са били приети измененията, поправките в Изборния кодекс. Има – казва – регламент, който е установен в Конституцията – как депутатите гласуват. Този регламент е доразвит от Правилника за организацията и Не бил спазен срокът, уважаеми колеги, в случая между 13 и 14 февруари, когато, пак за пореден път се твърди, на среднощни заседания, е провело второто четене и докладът не бил 24 часа преди това на разположение на народните представители. Уважаеми колеги, аз ще възразя срещу опита за манипулация, че се нарушава Конституцията. По никакъв начин Конституцията не е нарушена в този случай. И ми кажете: с какво наруших Конституцията в сряда, 13 февруари, когато 10 часа давах думата на опозицията да изказва всичките си аргументи – по три, четири, пет пъти, неограничено във времето?! С какво наруших техните права?! Да, наруших Правилника, защото не го приложих стриктно и им давах възможност да се изказват повече от три минути или да репликират повече от две минути. Затова дебатът беше 10 часа. Да, на следващия ден, 14 февруари, в пленарната зала дебатът беше 14 часа. Защо беше 14 часа? Защото отново опозицията имаше необезпокояваната възможност да обяснява, да внушава, да клейми. Уважаеми колеги, аз не мисля, че е редно държавният глава да коментира процедурните правила, още повече – неправилно. Член 79, ал. 1 изрично казва: „Срокът 24 часа е относим за доклада на първо четене.“ А в изречение второ, защото никой не иска да чете текстовете докрай, изрично се казва: „Същият срок, ако Народното събрание не реши друго, се прилага и за законопроектите на второ гласуване.“ Значи, на 14 февруари ние сме решили друго и тогава нямаше спор по този въпрос. Дежурно и обичай стана в дебатите за Изборния кодекс да се твърди противоконституционност. Спомнете си с каква страст ме обвиняваха колегите за квадратчето „Не подкрепям никого“. И какво стана с квадратчето „Не подкрепям никого“, уважаеми колеги, включително социолози, включително философи на правото? Какво стана? Квадратчето „Не подкрепям никого“ обясни един вот, съобразно видовете избори, на 350 или на около 400 хиляди българи, които действително не припознават нито един от участниците в конкретното политическо състезание. Да, и намаляха съществено недействителните бюлетини. Тъй като времето напредва, колеги, няма да коментирам вчерашния дебат в Правната комисия. Той също беше характерен. Радвам се, че представителите на президента говориха повече от час и половина, изслушахме внимателно техните аргументи. кажа за преференциите и да прочета това, което дирекция „Законодателство и право на Европейския съюз“ установи със запитвания в другите европейски държави по отношение на прага на преференциалното гласуване. Австрия – при избори за евродепутати прагът е 5%, но при избори за австрийския парламент, кандидатът е избран с преференция, ако е получил квота, равна на броя на действителните гласове, подадени за изборния район, разделен на броя на мандатите в района, тоест прагът там е един мандат. В Белгия прагът и за евродепутат е един мандат, и за вътрешния национален парламент прагът е един мандат. Малта прагът и за евродепутати, и за вътрешен парламент е един мандат плюс един глас. Ирландия – същото положение. Словения – същото положение. Холандия – сходно положение, но с различен праг, в смисъл не е един мандат, но съобразно отделните видове избори е или 10%, 12,5% и в другия случай – 12,5. Другите случаи няма да ги чета. Уважаеми колеги, подробно беше обяснено какво е мажоритарен вот и какво е и какво е комбинацията на мажоритарния вот в преференциална листа, какво е личното индивидуално участие и състезание, когато участваш с името на партията, с програмата на партията, с авторитета и избирателите на партията. Ще завърша с това: българският избирателен процес не е архаичен, не е античен, въпреки че много често се проявява неоправдан стремеж за всякакви експерименти с него. с него. Не искам да бъда лош пророк, но след два или три избора ще се види конкретно и какви са дефектите на машинното гласуване, ще се види къде изчезват флашките, ще се види какво е несъответствието или съответствието между електронния запис на флашката и пак хартиено попълвания протокол. Но, уважаеми колеги, от която и страна да се поставим – и от тази на избраниците, и от тази на избиращите – ние трябва да имаме една задача една задача и тя е да работим за доверието, за доверието не само на изборната ни система, за доверието на правото ни. А ние какво правим? Ние правим точно обратното и го правим с хъс и упоритост, която просто не можем да обясним. Благодаря Ви.

най-вероятно е така, който се е осмелявал да се явява мажоритарно като независим кандидат на по същество пропорционални избори – тези, които са за български парламент. И съм се сблъсквал на практика законовото прецакване на българските граждани с това, че един независим кандидат за народен представител няма същите права, които имат пропорционалните кандидати. Прагът за независимия кандидат е по-висок от този, който Вие цитирате. Независимият кандидат не влиза с броя на гласовете на избраните, разделен на броя на мандатите, а излиза с броя на гласовете на всички гласували, разделен на броя на мандатите, а всички знаем, че броят на гласовете на гласувалите е много повече от броя на гласовете, които са вкарали партии в парламента. Независимият кандидат за народен представител не може да се яви и ако има представители, свои симпатизанти в други райони, те не могат да гласуват за него. С една малка поправка на практика ние можем да вдигнем доста нивото на българския парламент, когато дадем възможност наистина на известни, популярни хора хора да имат истински равни права, тоест той да участва в цялата страна, да получава гласове от цялата страна и да се ползва тази квота. Нека броят на гласувалите за партии, които са влезли, ако се приеме това, делено на броя на всички народни представители, да бъде квотата за него. Аз съм сигурен, че това е доста преодолима черта за значителна част от българите и това ще помогне поне 10 – 20 човека в българския парламент да бъдат истински мажоритарни народни представители и наистина представители на хората, които ги познават, а не на определен район, така да се каже, да Това е забележката ми. Ако наистина искате да направим равни права, защото и в момента в Ловеч и във Варна ще излезе, че за един кандидат прагът ще е 15 хиляди гласа, за другия ще е 7, а другият начин, за който Ви казах, ще направи абсолютно равен праг за всички български граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Марешки. Има ли втора реплика? Не виждам. Господин Кирилов, ще ползвате ли възможността за дуплика? Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Марешки, ще взема много кратка реплика само за да отбележа следното. Изразявам благодарност на парламентарната група на Политическа партия „Воля“ за участието в дебата по този Изборен кодекс, който за Вашата парламентарна група, съм убеден, е за първи път, но в този дебат парламентарната Ви група участваше с множество предложения, част от които – признавам – бяха провокация, бяха интересни. Провокация в положителния смисъл – предизвикателство към към мисленето. Бих участвал с удоволствие в един дебат за математиката на изборите и съм на разположение за това. Подкрепям част от Вашите твърдения. По отношение на мажоритарния вот бих искал да кажа, че ако допуснем и си представим, че следващите избори са мажоритарни, нашата партия, вероятно и Вашата, имат най-голям шанс да получат подкрепа в един мажоритарен вот. Благодаря Ви.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

защото, за голямо съжаление, някои от партиите възприемат промяната в Изборния кодекс като правене на правила, за да се гарантират някакви изборни победи в нечиста политическа надпревара. Първо, искам да заявя категорично, че това е добра защитна теза на тези, които искат да изложат мотивите си за предстоящата им загуба, но тя няма да бъде на база промяната на Изборния кодекс, а на база тяхното поведение и позициите, които отстояват в обществото, и дезинформацията, която постоянно тиражират в публичното пространство, защото БСП, които отсъстват и от този дебат, нямат друг полезен ход. Те заиграха вабанк, техният председател им каза, че трябва да излязат от българския парламент, да не участват в политическия дебат, а единственото място, където се прави реалната политика и се гласуват законите, които имат пряко отношение към процесите в страната, е българският парламент. БСП предпочете да си решава вътрешните политически проблеми, излизайки на една цяла парламентарна група и неучаствайки, може би за първи път в историята, на парламентарна сила – и то на най-голямата опозиционна партия, в дебатите за наложено вето. Тук обаче трябва да има много ясни неща, които трябва да се кажат, за да може да отпаднат всякакви спекулации за продължаване на тиражирането на неистини в публичното пространство. И тук, за голямо съжаление, като неформален лидер на опозиционното говорене, за пореден път се доказа президентът Радев. Президент, който е избран по правилата, по които той днес казва, че има проблеми с изборни права, има проблеми и защо не се въвежда машинното гласуване, което е гаранция за прозрачност в изборния процес. Но той самият не казва, че когато беше избран за президент, имаше пет хиляди машини, които бяха част от изборния процес. И нека все пак да се съобразим с одита, който беше направен от Централната избирателна комисия, и беше казано, че има определени дефицити в прилагането и въвеждането на машинното гласуване. Тук изцяло съм съгласен и с казаното от Георги Марков, защото няма държава в Европейския съюз, която да въвежда машинното гласуване. Точно затова ние приехме подход за постепенно въвеждане на машинното гласуване, за да може действително да дадем необходимата гаранция и на опозицията, че дори сме съгласни на моменти да прилагаме и техните ултимативни искания, за да спрат с това спекулиране, че в България изборите не са прозрачни. Мога да им припомня, че сега действащата Централна избирателна комисия беше назначена през 2014 г. от тогавашното управление на БСП и тогавашният министър-председател Орешарски, който имаше пряко отношение като ръководител на изпълнителната власт, да проведат изборния процес за европейския вот. Тогава всъщност ние показахме, че независимо какви са правилата на Изборния кодекс, ние ги приемаме и участваме активно в изборния процес. Спечелихме тези избори с 11%. Но нека да си припомним и да не забравяме един момент, който действително даде възможност за опорочаване на изборния процес – беше Костинброд, през 2013 г., когато всъщност цялата тогавашна опозиция казваше, че изборите ще бъдат опорочени. И си спомняме в деня за размисъл, когато се говореше за двойни дела, за разнасяне на бюлетини. Нека да не подценяваме българския избирател и нека да бъдем достатъчно отговорни, когато излизаме с подобни твърдения. Това беше един сценарий, за да може действително да се гарантира една служебна победа на тогавашната БСП с костинбродския фалшификат, който направиха в деня за размисъл. Ако погледнем в годините на демокрация, не е имало ден за размисъл, който да бъде опорочен по такъв недобър начин. Нека да си припомним и това, което казват хора, които са участвали в демократичния процес през последните 30 години никой по никакъв повод не е мислил и не е прилагал подобен подход. Защото Костинброд и така наречения държавен преврат, който беше тиражиран в публичното пространство в деня за размисъл, беше на първа страница на всички вестници и на всички онлайн издания в 2013 г. в деня за гласуване. Но българските граждани и тогава не се поддадоха на тази провокация и отново дадоха подкрепата си за Политическа партия ГЕРБ. Нека да припомним това, което се случи 2016 г. Да припомним на президента Радев, че той спечели изборите и призна изборите за честни, защото ги спечели. Ние се съобразихме с волята и вота на българските избиратели и не сме имали абсолютно никакви коментари за това, че изборите под една или друга форма са били опорочени и са нелегитимни.

по изборните правила, с Централна избирателна комисия, назначена от БСП, и ние спечелихме тези избори. Така че не прави чест на колегите от БСП да правят политика на инат и да твърдят неистини. Защото Защото ако погледнем внимателно – затова бях много активен в апелирането си, просто да се бяха запознали с мотивите на ветото на президента и да се запознаят със стенограмата на Правната комисия от гледането на Изборния кодекс. И тогава, и сега, когато вчера беше гледано

и не би искал да влиза в каквато и да било друга политическа полемика. Прави му чест, че вчера имаше потвърждение на казаното от него преди две седмици.

Това, което се създаде като усещане в обществото, че ние сме премахнали съдебния контрол, беше една добре режисирана и добре поднесена фалшива новина, за да може действително дори анализатори, които в годините са се наложили с обективно мнение и са запълвали времето в сутрешните блокове, дори и те самите говореха, че са отнети тези възможности за съдебен контрол над решенията на Само да им припомним, че това, което направихме като предложения между първо и второ четене, беше на база това, което има като съдебна практика, и когато ние сме трябва да се съобразяваме с експертното мнение и да подобрим нормативната уредба, която да съответства на най-прозрачния процес, който трябва да има в съдебната фаза. Точно затова имаме решения, които са взети. И това вчера беше заявено от представителите на Върховния административен съд, че всъщност съдебният контрол го има. И в момента на първа инстанция имаме вече тричленен съдебен състав, който ще има повече възможности да събере доказателства, за да може да се произнесе обективно и да може действително, ако се прецени, да се обжалва повторно това решение на Административния съд по район, след това да има вече обжалване и пред Върховния административен съд. Никой по никакъв повод не говореше по същество, дори и президентът, и това, което беше лансирано в публичното пространство, е, че няма съдебен контрол. Смятам, че с днешната подкрепа за Законопроекта даваме много ясен знак, че се разграничаваме от подобни фалшиви твърдения. За голямо съжаление обаче, в тази ситуация влезе и Президентската институция, която за пореден път показа, че не е президент и не е Президентската институция, която да е с надпартийно поведение, а тук трябва да говорим за това, че президентът и Президентската институция станаха като говорител на българската опозиция в лицето на Българската социалистическа партия и може би като единствения представител на опозиционното силно говорене на БСП в единствената институция – това е Президентската, защото вече от парламента виждаме, че те се лишиха от тази възможност и предпочетоха да не идват на работа. За това, което също беше тиражирано в публичното пространство, за така нареченото гласуване в Централната избирателна комисия с две трети, никой обаче не казваше какво е становището на съда и съдебната практика. Защото до настоящия момент, когато има решение на Централната избирателна комисия с две трети и когато то бъде подадено

които обаче, за голямо съжаление, са неизпълними, защото някой възприема, че решенията на съда могат да бъдат взимани като решения от Централната избирателна комисия като консенсус. Консенсус не може да бъде търсен, когато имаме съдебен акт, когато има решение на българския съд и знаем, че просто трябва да има решение и затова се предприема тази позиция, която в момента се защитава и в Изборния кодекс, който сме приели – да може да бъде взето с квалифицирано мнозинство

Ето това са нещата, които трябваше да бъдат дебатирани от Президентската институция и да участват активно в този дебат. За голямо съжаление, обаче ние не чухме дори и никой не коментираше конституционното Решение № 4 от 2011 г., в което участва уважаваната от нас професор Друмева. Но вече виждаме, че в Президентската институция и когато си представител на Юридическия отдел на неформалния лидер на БСП, разбира се, че вече взимаш политическата риторика, а не правните аргументи. Това, което е също изключително важно, е да се спре с тази спекулация с преференциите. Защото, първо, нека да е ясно, че страната ни в момента има пропорционална система. Пропорционалната система, това е, че политическите партии имат своите пропорционални системи.

Пет държави от Европейския съюз имат преференции, като в по-голямата част от тези пет държави преференцията е тежестта на мандата било то за парламент, било то за общински съветник, защото пак говорим за политически партии и пропорционални системи. Тук не можем да обвързваме преференцията с мажоритарната система. Мажоритарната система е нещо много по-различно. Нека да кажем, че Великото народно събрание беше избрано от пропорционална и мажоритарна: 200 народни представители мажоритарна, 200 – пропорционална. След това, както беше казано и от бившия конституционен съдия Георги Марков, комунистите или вече новите социалисти прецениха, че това няма да е изгодно за тях и така минаха на пропорционална система. Нека да си припомним, че имаше връщане към мажоритарна система, частично това беше 2009 г., месец април. Нека да си припомним, че тогава този подход беше възприет също от БСП, които въведоха частично мажоритарния елемент. Някои се притесняват от мажоритарно участие. Мога да кажа, че се чувствам достатъчно удовлетворен от това, че имах възможност 2009 г. да бъда избран като мажоритарен народен представител от Четвърти многомандатен избирателен район – Велико Търново, и да бъда водач на две пропорционални листи във Варна и в София. Трябва да Ви кажа, че няма нищо страшно.

защото те самите не желаят мажоритарен елемент и мажоритарна система. Те го доказаха и с гласуването си, когато отхвърлиха предложението на Политическа партия ГЕРБ за гласуването на мажоритарна система, която да съответства на проведения референдум, където дадоха гласа си над 2,5 милиона български граждани. Смятам, че по този начин ще можем действително да отговорим по същество в днешния дебат на мотивите на президента и, разбира се, съжалявам, че Българската Убеден съм, че много от колегите в момента биха искали да участват в този дебат, но поради едноличните решения и липсите на демократичност в една партия, разбира се, едноличното управление води към диктатура. Не смятам, че БСП и членовете, и симпатизантите на БСП искат модела Венецуела. Не смятам, че БСП

и виждаме какви са и позициите в подкрепа на режима на Венецуела. Точно затова, уважаеми колеги народни представители, мога да кажа, че от името на парламентарната група на ГЕРБ ще гласуваме „за“ Законопроекта

не само на изказващите се от неговата партия – Българската социалистическа партия, които отнеха около 10 часа от парламентарното време в дебата, но да се съобразят и да чуят това, което казват както Върховният административен съд, така също и Централната избирателна комисия. Защото темата за машинното гласуване и промяната, която имахме в дебата, дебата, който се водеше само преди две седмици, беше на база Доклада от Централната избирателна комисия, а ние винаги искаме да имаме прозрачни, обективни избори, а българските граждани да са тези, които да определят кой да бъде избран и да ги представлява както в българския парламент, така и в европейския, така също и в местните избори. Благодаря Ви.

Колеги, подлагам на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 14 февруари 2019 г. Моля, гласувайте.

Колеги, Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс е повторно приет. изпратен на Президента на Републиката за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок от получаването му съгласно чл. 101, ал. 3 от Конституцията. Господин Ненков не можа да гласува, но мисля, че гласува „за“.

„Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 53, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да се включи като точка в предстоящата програма на Народното събрание за периода 6 – 8 март 2019 г. Проект на решение относно нарастване на неофашистките прояви в Европа и България, с мотиви към него, № 954-02-2, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители.“

Уважаема госпожо Председател, вземам процедурата по начина водене, за да се обърна към Вас с молба, тъй като в предвидения в чл. 88, ал. 4 срок, нито една комисия не си е свършила работата.

Заповядайте, господин Ибрямов, за да ни запознаете с мотивите. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ (ДПС): Госпожо Председател, уважаеми колеги. Ще Ви запозная с мотивите към Проекта за решение относно нарастването на неофашистките прояви в Европа и в България. Поводът за това решение е навършването на почти 80 години след началото на един от най-мрачните и тъмни периоди в световната история – геноцидът, извършен от нацисткия режим над еврейския народ, това престъпление срещу човечеството, коствало 6 милиона човешки живота. Международният ден за възпоменание на Холокоста – 27 януари, ни напомня за ценните уроци на историята, но и грешките, които никога повече не трябва да се допускат. Днес, в условията на духовна криза, когато светът става все по-нетърпим към различията по религия, етнос, националност, та дори и към различните по култура и начин на живот, е от изключителна важност да се полагат системни усилия, за да не се допуска и България да не загуби образа си на толерантна страна с европейско лице. В годините непосредствено след черните страници от световната история, когато антисемитизмът, езикът на омразата, отношенията към различията може да се определи като овладян и сякаш не стои вече на дневен ред, се наложи една различна тенденция, която е много обезпокоителна. През последните години неонацизмът бележи обезпокоителен ръст в редица държави и особено на някои места в Европа. Добавяйки към темата тенденциите, произтичащи от наболелите проблеми на обществото в световен мащаб, справянето с бежанската вълна от Близкия изток, Азия и Африка, засилването на опасността от навлизане на радикални, екстремистки, фундаменталистки и крайни идеологии, появата на групировки, основаващи се на идеите за властване на една група хора над друга и грубото потъпкване на човешките права, картината става още по-тревожна. Гласуването на българските представители в Европейския парламент по Резолюция от 25 октомври 2018 г. относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа, е лъч надежда и ярък пример за ценностната ориентация на България, който трябва да бъде последван от Народното събрание на Република Уважаеми колеги, историята трябва да се помни, което значи, че често трябва да се припомнят уроците на самата история. Особено в страна като България това е много важно, защото самата страна България изживя периода на фашизма с гоненето на евреите. Това, че не са били отведени на смърт, не означава, че не са били тормозени. Някои са били принудени да напуснат домовете си, други са били принудени да напуснат изобщо София, трети –разселени по други места, отнето имущество, мъже били пращани на трудови лагери. Ще припомня също така и онзи мракобесен Закон за защита на нацията. Ние трябва да помним режимите, които родиха тези престъпления, защото няма никаква разлика между фашизъм и комунизъм. В единия случай бяха гонени хора само с един куфар, а в други случаи – хора само с един чувал. Днес се дискутира имало ли е фашизъм, нямало ли е фашизъм. Ами, това не е ли фашизъм, което днес се случва, уважаеми колеги?! Днес награждаваме легионери, защитаващи фашисткия режим, с ордени. Днес България – членка на Европейския съюз, допуска провеждането на неонацистка проява като Луков марш. Днес в България се поругават гробища. Днес в България посред бял ден по време на честване на празник се потъпква синагога. Освен това всичко, което се случва във Войводиново, също е фашизъм – да гониш при минусови температури с цялата покъщнина на улицата. Уважаеми колеги, това не е тържество на правото, това е тържество на антихуманния режим. Няколко пъти „Движението за права и свободи“ отправяше призиви да се спрат тези неща. Резултатът е никакъв. Софийска община взема решение за прекратяване и недопускане на изява, само че с неправилни мотиви, и това бива отхвърлено от съда, а в същото време МВР ги охранява и ги пази. Ние искаме това решение да покаже, че българският парламент е единен в осъждането на всяка форма на геноцид, към който и да било, за каквото и да е било. В този смисъл, отново повтарям, беше и Решението на Европейския парламент от 28 октомври 2018 г., че всяка тоталитарна и авторитарна държава, всеки тоталитарен и авторитарен режим трябва да бъде осъден. Това е принцип, който ние трябва да съблюдаваме. По това се мери и демократичността на една държава. Това е тест за демократичността на Четиридесет този проект е и да се направят изводи за демократичността на една или друга структура. Политически партии, които се крият зад своята реакционна същност и защитават националсоциализма и фашизма, ние ги наричаме „политически сурогати“. Този Проект на решение е тест за демократичността не само на Народното събрание, а за демократичността на всеки един народен представител в това Народно събрание. Това е тест за антихуманните партии в България, за антиевропейските партии в България и за антинатовските партии в България. Преди да приключа, ще дам два ярки примера: когато преди един месец в едно малко градче във Франция бяха поругани еврейски гробища, над 500 хиляди души, уважаеми колеги, излязоха по улиците на Париж в знак на протест срещу Веднага на следващия ден президентът Макрон внесе нов Закон срещу антисемитизма. И от вчера изявлението на Емануел Макрон гласи: „Европа трябва да бъде освободена от фашистките движения и от фашизма. Обединена Европа трябва да защитава европейските ценности на човека.“ И се обръщам специално към колегите от ГЕРБ

изказвания. Госпожо Грозданова, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми вносители на Проекта за решение, ще започна с формата на предложението. Внасяте Решение, а не Проект на декларация. Народното събрание приема решение по дейности, които нямат нормотворчески характер, а решават конкретни въпроси. С приемането на решението и с неговото изпълнение желаните правни последици се осъществяват и то изчерпва своето действие. Ако в случая се търси трайно решаване на даден проблем, тогава трябва да се предприемат съответните промени в законите. Ние бихме обсъдили всички предложения за промяна на законодателството в тази област, които предложи опозицията. Смятаме, че така могат да се постигнат резултати, а не да се правят заявки, които нямат необходимия ефект. По съдържанието на Проекта за решение. Проектът на решение относно нарастване на неофашистките прояви в Европа и в България, както е наречен, съдържа наистина множество основателни трактовки, касаещи важни постановки за хармоничното развитие на българското общество, както и необходимостта от засилване на мерките за превенция срещу прояви на расизъм, ксенофобия и други форми на нетолерантност. Българското правителство провежда последователна политика в тази посока за недопускане на публични изяви, подклаждащи екстремизъм във всичките му общественоопасни форми, в това число на религиозна, етническа, политическа основа, а също така и дискриминация срещу малцинствените групи и хора с увреждания. Разпространяването на реч на омразата и подстрекаването към насилие в публичното пространство като цяло – особено в интернет и социалните мрежи, за което говорите в Проекта на решение, априори не се толерира от властите на всички нива, като държавните органи си партнират и с гражданското общество, за да се решават тези въпроси и да има превенция. Предложеният Проект на решение се базира отчасти на документи, които съдържат тези и предположения, отнасящи се до политически партии и други граждански организации, които имат легитимно участие в българския обществен живот. Някои от тях – споменати поименно в негативен план от Доклада на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността от 19 юни 2014 г., са представени в настоящото Народно събрание, излъчени по волята на българските граждани. Този факт няма как да бъде пренебрегван и не бива да бъде пренебрегван. В тази връзка Народното събрание би следвало да не се присъединява към квалификации, съдържащи се в гореспоменатите документи. Това би довело до уронване на авторитета на парламента предвид едностранчиво изразените негативни асоциации, направени към легитимно избрани политически обекти По-конкретно по текста на Решение, за да не кажете, че говоря само с принципни съображения. В диспозитива на Проекта в точка 2 не приемаме твърдението, че фашизмът, расизмът и ксенофобията са нормално явление в България. По буква „о“ – така са номерирани текстовете, припомняме, че България е от малкото европейски страни, които имат специален закон и сформирана Комисия за защита от дискриминация, която има право да санкционира извършителите на всякакви дискриминативни действия. Това беше високо оценено от Съвета на Европа и бяхме давани за пример на други държави. Проектът съдържа и някои тези, които отварят потенциално съществени въпроси, без обаче да бъдат предлагани пояснения или варианти за решения. Примери за това са твърдението за продължаващ възродителен процес. Възродителният процес е прекратен, жертвите му са реабилитирани и в декларация от 11 януари 2012 г. Народното събрание го осъжда недвусмислено със 115 гласа „за“. В буква „т“ е спомената една книга. Припомняме, че в коалиционното споразумение на мнозинството в Четиридесет и четвъртото народно събрание, в това число и партия „Атака“ подкрепиха европейския път на развитие на България, Европа членовете на „Атака“ са приети в групата на консерваторите. Ние приемаме, че тяхната консервативна идентификация, която според нас разширява подкрепата за европейски път на развитие на страната, тоест тяхната идентификация, разширява тази подкрепа. В ПАСЕ всички български депутати са подписали декларации, че споделят европейските ценности. Ние от ГЕРБ уважаваме това тяхно волеизявление. По повод апела в точка 11 към правоохранителните органи подчертаваме, че в Наказателния кодекс има приети наказателни състави с тежки санкции за извършителите им по цитираните престъпления. В заключение смятаме, че такава декларация трябва да бъде разгледана от Народното събрание след внимателна редакция и постигане на консенсус от парламентарните групи, ако това е възможно. Такъв подход може да доведе вместо до конфронтация, до широко съгласие в обществото за отхвърляне на всякакви прояви на политически, етнически или верски екстремизъм. Българският народ е показал и в най-трудните периоди на своята история, че може да прояви солидарност с етнически религиозно различните си съграждани. Примерите, които бяха дадени от господин Ибрямов за спасяването на българските евреи по време на Холокоста, друг пример, който не беше даден – даването на убежище на хиляди арменци, бягащи от геноцида в Османската империя, толерантността в XVII в. към павликяните и богомилите, които след това приемат католицизма, както и категоричното осъждане на възродителния процес и реабилитацията на репресираните по време на комунизма, са само част от примерите в това отношение. Ние смятаме, че в една такава декларация тези примери трябва да бъдат посочени и трябва да бъдат следвани от младите хора и те трябва да ги знаят. Затова работим и за по-голямо показване на тези примери в учебните програми. Предвид изложеното, което Ви споделих – смятам, че Проектът на решение в такъв вид не бива да бъде подкрепян. Поемаме ангажимента за участие от наша страна в изработване на декларация по темата и, ако се прецени, за промени в законодателството. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Грозданова. Реплики? Господин Карадайъ – първа реплика. Втора реплика – господин Летифов. Ще изчерпаме процедурата с дупликата и ще дам 30 минути почивка, колеги. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаема госпожо Грозданова, слушах Ви внимателно за формата, за идеите и евентуално решението, което, убеден съм, че ще подкрепите, да има трайно действие. Евентуално, ако такъв род въпроси не следва да бъдат решени с Решение на Народното събрание, те да бъдат решени със закони. Веднага Ви давам примери. Няколко законопроекта, колеги, включително и за последиците от възродителния процес, които и до днес

уважаема госпожо Грозданова, в България все още на тези, на които насилствено им бяха сменени имената, се иска документ за идентичност на имената. Тези законопроекти Вие ги отхвърляте, независимо че, както Вие казахте, има осъждане на възродителния процес. Нещо повече. На починалите, на които им бяха сменени имената, наследници трябва да подават заявление, за да им се възстановят имената, но никой не е имал възможността да ги пита, когато им е сменяно името. Друг е въпросът, че днес наследниците трябва да вадят

на толерантност, както завършихте Вашето изказване, все пак да не ползваме за демагогия нашите собствени действия.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Грозданова, не можах да разбера как издържахте да кажете всичко това, предвид Вашите разбирания и Вашата душевност, която ние много уважаваме, защото те съвпадат с чисто ценностните ни разбирания, но и Вашите тези бяха несъстоятелни. Вие изпълнихте една задача – да защитите Вашия коалиционен партньор, защото иначе трябва да си ходим всички вкупом. Само да Ви припомня, госпожо Грозданова, аз съм абсолютно съгласен с Вас, че – да, „Обединени патриоти“ са тук по волята на българския народ, но са във властта по волята на ГЕРБ! Това са различни неща! Това са различни неща и трябва да се прави тази разлика, ние сме длъжни. Следващият момент. Когато през 1989 г. това демократично население извоюва демокрацията и се бори срещу комунистическия режим, се оказа, че неговите права не са защитени до ден днешен – 29 години по-късно, и след като веднъж има демокрация, Вие твърдите ли, че тя не трябва да се защитава отново? Напротив, демокрацията се защитава и се утвърждава с всички наши действия. Това е такова действие – ние да утвърдим демокрацията, тези принципи и принципите на толерантност, които са много уязвими. Това е факт. и нещо друго, госпожо Грозданова, за гарантираните права, които Вие казахте, че всичко това, което е било от възродителния процес, е реабилитирано. Но само да припомня преди седмица пресконференцията, на която уважаваният от нас премиер и конституционалистът господин Марков твърдяха, че всъщност те са успели да удържат да не се води агитация на майчин език – те се похвалиха, но, видите ли, това не било отчетено в обществото.

Госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Грозданова, разбрахме, че наистина сте безпринципни, но в едно сте права, че ГЕРБ наистина води една много последователна политика последователна политика и в това правителство, където даде възможност на двама вицепремиери от онези партии, които са наречени „фашистки“ – от Европарламента с резолюция, със закон. Поздравявам Ви за това нещо. Именно тези двама вицепремиери насаждат езика на омразата – слава богу, че единият вече е вън от управлението, и продължават да насаждат език на омразата, нетърпимост, фашизъм, расизъм, ксенофобия. Ще Ви дам конкретен пример отпреди една седмица. Назначен заместник-областен управител в област Ловеч публикува на собствената си страница, ще цитирам, и все още е във властта: „След като се считате за българин, а не просто временно пребиваващ в България или български гражданин, майчиният език е български. Това, че сте изменили на вярата си по време на 500-годишното османско присъствие, не знаете от какво сме се освобождавали 1878 г., защо отбелязваме 3 март и сте приели друга вяра, не Ви прави турци. Ако все пак се считате за турчин, то въпросът е: какво прави турска партия в парламента на България? При тези условия отивате в Турция и турският език автоматично става майчин език. Просто и логично.“ И Вие ми казвате, че в България няма

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Трудно се отговаря на такива реплики. Господин Карадайъ, явно съм права, че трябва да работим повече за промяна в законодателството, а не за политически заявки и пропаганда, които не работят. Разбирам. Уважаеми господин Летифов, политиците имат задачи и те обикновено би следвало да са в полза на избирателите. Аз трудно изпълнявам задачи, без да имам вътрешно убеждение за това. Демокрацията е нещо, което трябва да се подкрепя и да се работи за нея, тя не е даденост и това най-вече трябва да го разберат нашите деца, а ние досега би следвало да го знаем. Няма

Днес цял ден слушам изявления от името на нашите избиратели. Нека все пак да чуем по-добре какво искат хората отвън и да не правим политика на техен гръб. Благодаря Ви, уважаема госпожо Грозданова. Колеги, ще продължим с точката след почивката, която ще бъде до 12,10 Обявявам 30 минути почивка. Преди това – благотворителна изложба на картини и шалове, изработени от ученици от Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн. Тя ще бъде открита в 11,30 ч. в източния кулоар на Народното събрание. Каузата на изложбата е: „Деца помагат на деца“. Събраните средства продадените картини ще бъдат дарени на деца, лишени от родителски грижи. Моля, заповядайте на откриването. (След